Заповядайте, имате думата,

Комисията подкрепя по принцип предложението. Комисията предлага да се създаде нова Глава шеста с чл. 36-41: „Глава шеста – Взаимодейстие с граждански организации и движения”. Чл. 36. (1) Комисията за взаимодействие с граждански организации и движения: 1. осъществява диалог и взаимодействие с представители на граждански организации и движения, включително като провежда обществени обсъждания по въпроси от значим обществен интерес; заключенията от обсъжданията се изпращат на водещите комисии; 2. разглежда предложенията за референдуми и граждански инициативи по Закона за пряко участие на гражданите в държавната власт и местното самоуправление, както и петиции по чл. 45 от Конституцията; 3. осъществява функциите на постоянна комисия по Глава пета. (2) Комисията за взаимодействие с граждански организации и движения се формира на паритетен принцип – по трима народни представители от всяка парламентарна група. Към Комисията за взаимодействие с граждански организации и движения се създава Обществен съвет от представители на гражданските организации и движения, който да консултира комисията. Съставът и начинът на формиране на съвета се определят с правила, приети от комисията. Правилата се публикуват на сайта на комисията на интернет страницата на Народното събрание. Чл. 38. Чл. 38. (1) Комисията за взаимодействие с граждански организации и движения работи по приети от нея вътрешни правила за работа в съответствие с този правилник. В правилата се определя начинът на взаимодействие с гражданските организации и движения. движения. (2) Заседанията на комисията се излъчват в реално време в интернет чрез страницата на Народното събрание. (3) В края на всяка сесия комисията представя пред Народното събрание доклад, съдържащ анализ и становище по поставените проблеми от представителите на гражданските организации и движения. Докладът се разглежда на пленарно заседание. да представят свои писмени становища и да вземат участие в разисквания по разглежданите проекти за актове на Народното събрание, отнасящи се до предмета им на дейност, при спазване режима на достъп до Народното събрание. Чл. 40. (1) Граждански организации и движения могат да представят писмени становища по законопроектите, които се разглеждат от водещите комисии. (2) Докладът на водещата комисия за първо гласуване съдържа и резюме на постъпили становища от граждански организации и движения. движения. (3) По предложенията, внесени от народни представители за второ гласуване, председателят на водещата комисия може да изиска становище от граждански организации и движения. (4) Становищата от граждански организации и движения се публикуват на сайта на водещата комисия на интернет страницата на Народното събрание и се раздават на членовете на комисията. комисията. (5) Комисиите са длъжни да отговорят на постъпилите предложения и жалби от граждански организации и движения. Чл. 41. Граждански организации и движения могат да участват чрез народен представител в парламентарния контрол при условията и по реда на глава девета, както и да присъстват на заседанията на парламентарните комисии при изслушвания по реда на глава десета и при отговаряне на актуални устни въпроси по реда на чл. 26 при спазване режима на достъп в Народното събрание.”

по „Глава пета „а” – Взаимодействие с гражданските организации и движения” със съответните текстове, преномерирани, както ги докладва госпожа Мая Манолова.

седма. Комисията подкрепя текста на проекта за чл. 36, който става чл. 42. Комисията подкрепя текста на проекта за чл. 37, който става чл. 43.

Комисията не подкрепя предложението по буква „а” и го подкрепя по принцип по буква „б”. „а) в ал. 1: аа) създава се ново изречение второ: „(1) През последната седмица на месеца заседанията се провеждат в четвъртък и петък от 9,00 до 14,00

Комисията подкрепя по принцип текста на проекта и предлага следната редакция на чл. 38, който става чл. 44: „Чл. 44. (1) Редовните пленарни заседания на Народното събрание се провеждат в сряда, четвъртък и петък от 9,00 до 14,00 ч. По решение на Народното събрание заседанията могат да бъдат удължавани. (2) Народното събрание може да промени времето за редовни заседания. (3) Народното събрание може да реши да проведе извънредни заседания по предварително обявен дневен ред по време на сесия, но извън дните по ал. 1. Извънредни заседания могат да

МАНОЛОВА: Комисията подкрепя текста на проекта за чл. 39, който става чл. 45. Комисията подкрепя текста на проекта за чл. 40, който става чл. 46.

предложение от народния представител Мая Манолова и група народни представители, което комисията подкрепя. Има предложение от народния представител Павел Шопов, направено на заседание на комисията: „Заседанията на Народното събрание да се излъчват директно по Българската национална телевизия.” Комисията не подкрепя предложението. Комисията подкрепя по принцип текста на проекта и предлага следната редакция на чл. 41, който става чл. 47:

Това наше предложение е съобразно настояването на „Атака” още от самото влизане в Народното събрание през 2005 г. за повече, още повече и колкото се може повече публичност и прозрачност на институцията. Една от причините за недоверието към Парламента и достигналите 6 процента подкрепа, бих казал не мизерна, а критична, от която по-надолу не може да се слиза, е за това, че хората си мислят, че тук стават много скрити и нередни неща. В демокрацията това е основен принцип – принципът на публичността, принципът на прозрачността!

Вярно е, че тук никога не може да се счита, че се разискват и коментират малозначни теми, но и такива теми, за които някои ще кажат, че не са от особен интерес, са също важни за определен кръг от български граждани. Винаги когато е можело, винаги когато мнозинството е приемало нашите предложения, ние сме правили всичко възможно заседанията да стават пред очите на хората, да бъдат публични. Никога от „Атака” не сме гласували, нито един член от „Атака” не е гласувал, когато е имало предложения за пряко предаване по Българската национална Сега можем да направим с нашия правилник да има непрекъснато предаване. Затова не е нужен голям ресурс. Българската национална телевизия

Българската национална телевизия в момента се занимава да прави излъчвания на чужди езици на новините и е направила едни регионални центрове, които, бих казал, почти никой не гледа. А една от най-важните нейни публични задачи, обществени функции, е да дава възможност на гражданите да надникнат и да надзъртат, да знаят във всеки момент какво става в пленарната зала. Ето сега имаме един чудесен пример за това, че ако имаше постоянен канал на Българската национална телевизия, българските граждани щяха да видят залата, щяха да видят кой как гласува, кой липсва, кой бяга от своите задължения и ангажименти. Това не го казвам само сега. Говоря по принцип, говоря и за следващите народни събрания, защото мнозинството го имате Вие – от БСП и ДПС, в това Народно събрание, но в следващото може да бъдете опозиция. Това е принципен въпрос. Без значение кой е опозиция и кой управляващ, българите трябва да знаят какво става тук и после да не да не се оплакваме, че залата била празна или полупразна, защото едни такива непрекъснати предавания ще имат дисциплиниращ ефект, народните представители ще си стоят

от едно такова пряко излъчване във всеки един момент с много други примери и аргументи, особено колегите, които са народни представители от минали народни събрания, сами разбират какви са позитивите. Не мога да разбера защо комисията по изработка на правилника отказва това наше предложение. Пледирам и настоявам пленарната зала да гласува за предложението за създаване на канал

Благодаря, господин Шопов. Има ли желаещи за реплики по изказването на народния представител Павел Шопов? Не виждам. други изказвания по текста, свързан с директното излъчване?

Преминаваме към гласуване на текста, както е предложен от комисията и докладван от госпожа Мая Манолова. Гласували

Благодаря Ви, господин Курумбашев. Режим на прегласуване.

МАНОЛОВА: Комисията подкрепя по принцип текста на проекта и предлага следната редакция на чл. 42, който става чл. 48: „Чл. 48. (1) Председателят открива заседанието, ако присъстват повече от половината от народните представители. (2) Проверка на кворум се извършва чрез компютъризираната система за гласуване преди откриване на заседанието и преди началото на гласуването по чл. 62. (3) Председателят, във връзка с предстоящо гласуване, може да извърши по своя инициатива или само веднъж в едно заседание по искане на парламентарна група проверка на кворума чрез поименно прочитане имената на народните представители или чрез преброяване на народните представители от секретарите на Народното събрание. събрание. (4) Председателят прекратява или прекъсва заседанието, когато в залата няма необходимия кворум. В случаите на прекъсване председателят може да възобнови заседанието не по-късно от един час, в рамките на работното време, ако при новата проверка е налице необходимият кворум.”

председател. Уважаеми госпожи и господа народни представители! Начинът, по който е направен записът в ал. 2 на чл. предполага проверка на кворум да се извършва винаги преди началото на гласуването по чл. 62. Член 62 става чл. 56, нали така? Него имате предвид, а несъществуващия чл. 62 в правилника, което е нонсенс. Следващата ал. 3 предполага кога може да поискаш проверка на кворума, при съмнение за наличие на кворум. Отделно от това чл. 62 регламентира по какъв начин става изобщо гласуването. Изобщо! Дали то ще е чрез системата, с преброяване – явно, тайно и така нататък. Този запис не е коректен, защото създава две колизии. Първата е, че винаги трябва да се прави проверка на кворума, а втората е, че че няма конкретика – за какво точно става въпрос, за какъв начин на гласуване. При тайно гласуване защо ти е да правиш проверка на кворума?! Ако се има предвид

Той казва: „Когато председателят определи ден и час за гласуване на включените в седмичната програма законопроекти, обсъждани на първо гласуване” – тогава е резонно да направиш проверка на кворума преди започване на гласуването изобщо по този ред.

съм против на промяната на чл. 62 с чл. 68, защото, ако бъде насрочен ден и час за гласуване, то е логично, че и тогава ще се прилагат общите правила, а именно в началото на въпросното заседание да бъде направена проверка на кворума. По-скоро съм съгласна с другото му предложение: текстът след „заседанието” – да отпадне, и да остане ал. 2: „Проверка на кворум се извършва чрез компютризираната система за гласуване преди откриване на заседанието.” прередактирате неговото предложение, освен ако той в дуплика не приеме това, което Вие предлагате, за да мога да поставя на гласуване неговото предложение, а след това евентуално Вашата редакция частично. (Реплика Да, приемете моята реплика като несъгласие с първото предложение и като съгласие с второто предложение, което е направено от господин Захари Георгиев. Не желаете дуплика, добре. Тоест ще подложим на гласуване редакцията, която Вие докладвахте, госпожо Манолова, във връзка с предложението на Захари Георгиев. Има ли други

Има ли предложения за прегласуване? Не е прието редакционното предложение.

чл. 49: „Чл. 49. (1) Народното събрание по предложение на председателя и след консултациите по чл. 9, ал. 2, т. 1 приема програма за една или две работни седмици. При изготвянето на програмата, както и по други въпроси, свързани с парламентарните действия, председателят на Народното събрание се подпомага от заместник-председателите. (2) В края на всяко заседание председателят обявява датата и часа на следващото, както и дневния ред съгласно приетата програма. програма. (3) Предложения за включване на точки в предстоящата програма могат да се правят писмено до председателя на Народното събрание от народните представители и парламентарните групи до 16,00 ч. на деня, предшестващ пленарното заседание, на което ще се гласува предстоящата програма. Всеки народен представител може да предлага по една точка от дневния ред на Народното събрание при едноседмична програма, а при двуседмична програма до две точки от дневния ред. Като точки в предстоящата програма могат да бъдат предлагани и законопроекти и проекти за други актове на Народното събрание, по които няма постъпили доклади, но сроковете по чл. 74, ал. 2 и чл. 84, ал. 3 са изтекли. изтекли. (4) Проектът за програма по ал. 1, предложен от председателя, и постъпилите предложения по ал. 3 се поставят на гласуване, без да се обсъждат, в началото на пленарното заседание, на което се приема програма за предстоящите една или две седмици. Устни предложения не се допускат. (5) В В изключителни случаи председателят може да предложи промяна в дневния ред в началото на пленарното заседание. (6) Не могат да бъдат обсъждани въпроси, които не са включени в дневния ред. (7) Законопроектите и проектите за решения, които се включват в дневния ред на редовното пленарно заседание на Народното събрание, провеждано през първата сряда на всеки месец, се предлагат от парламентарните групи. Предложенията се правят до 16,00 ч. на предишния ден чрез председателя на Народното събрание. Всяка парламентарна група има право да предложи по една точка от дневния ред. Подреждането на точките от дневния ред става според големината на парламентарните групи. Всеки следващ месец подреждането на предложенията на парламентарните групи става на ротационен принцип. Народното събрание е длъжно да разгледа по същество направените предложения. Ако парламентарните групи не са направили предложения, Народното събрание работи по приетата програма по ал. 1. Като точки могат да бъдат предлагани и законопроекти и проекти за решения, по които няма постъпили доклади, но сроковете по чл. 74, ал. 2 и чл. 84, ал. 3 са изтекли. (8) Приетата програма се публикува след гласуването й на интернет страницата на Народното събрание и при гласуване на последващи промени в нея незабавно се актуализира.”

а именно предложенията за включване на точки в предстоящата програма вместо „до 16,00 ч.” да бъде „до 18,00 ч. на деня”. Логиката е, че обикновено през това време се провеждат заседанията на парламентарните групи и е повече от нормално да възникнат нови предложения и изменения по седмичната програма. Редно е да дадем възможността, както беше традицията в предишни народни събрания, до 18,00 ч. на деня да бъдат внасяни съответните предложения по седмичната програма. Благодаря Ви.

доколкото дава възможност на парламентарните групи да правят допълнения към програмата. Те трябва да имат информация за програмата, за да направят евентуално предложения. Така, че ако се приеме предложението за ал. 3, правя предложение за същото и в ал. 7.

чл. 52. Комисията подкрепя текста на проекта за чл. 47, който става чл. 53. Разисквания по чл. 44, който комисията предлага да стане чл. 50, има ли? Не виждам. Моля, режим на гласуване.

Благодаря Ви,

чл. 45 има предложение от народния представител Мая Манолова и група народни представители. Комисията подкрепя по принцип предложението. Комисията подкрепя по принцип текста на проекта и предлага следната редакция на чл. 45, който става чл. 51: вот. (2) Процедурни са въпросите, с които се възразява срещу конкретно нарушаване на реда за провеждане на заседанията, предвиден в този правилник, или които съдържат предложения за изменение и допълнение на приетия ред за развитие на заседанието, включително тези за: 1. прекратяване на заседанието; 2. отлагане на заседанието; 3. прекратяване на разискванията; 4. отлагане на разискванията; 5. отлагане на гласуването. (3) Процедурните въпроси се поставят в рамките на не повече от 2 минути, без да се засяга същността на главния въпрос. (4) Когато процедурният въпрос се отнася до начина на водене на заседанието, председателят има право на обяснение до 2 минути.” ПРЕДСЕДАТЕЛ МИХАИЛ МИКОВ: Благодаря Ви, уважаема госпожо Манолова. Желание за изказване по тези текстове? Не виждам. Преминаваме към гласуване на чл. 45, който става чл. 51 в редакцията на комисията, докладвана от госпожа Манолова.

Благодаря. Разисквания по тези текстове? Не виждам желание в залата. Подлагам на гласуване

чл. 54: „Чл. 54. (1) Председателят определя времето за обсъждане на всяка точка от дневния ред, както и деня и часа, в който ще се извърши гласуването по нея. Времето за обсъждане се разпределя между парламентарните групи в зависимост от тяхната численост, като за най-малката от тях не може да бъде по-малко от 15 минути, а за най-голямата от тях – 30 минути. Общо времето за изказване на народните представители, нечленуващи в парламентарна група, е до 15 минути, а на отделните народни представители, нечленуващи в парламентарна група – до 5 минути. (2) Всяка парламентарна група може да поиска удължаване на предварително определеното й по ал. ал. 1 време, но с не повече от една трета. Останалите парламентарни групи имат право на съответно пропорционално удължаване на предвиденото за тях време. (3) За време на парламентарните групи по ал. 1 се смята времето: 1. през което са говорили техните народни представители; 2. през което са говорили техните председатели; 3. за което народните представители от съответните парламентарни групи са правили реплики или са вземали думата по процедурни въпроси, с изключение на тези, които се отнасят до начина на водене на заседанието. (4) Допускат се до три изказвания на народни представители, които искат да изразят мнение, различно от това на парламентарната група, в която членуват. Времето за изказване на народен представител е до 3 минути. минути. (5) Ако народен представител превиши определеното по ал. 1-4 време за изказване, председателят, след като го предупреди, му отнема думата. (6) Предвиденият в ал. 1-5 ред не се прилага при обсъждане на законопроектите на второ гласуване.” Благодаря Ви, уважаема госпожо Манолова. Има ли желаещи за изказвания по чл. 54, предложен като номерация от комисията? Не виждам. Режим на гласуване за редакцията на чл. 48, който става чл. 54 по предложение на комисията.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

да се сложи край на порочната практика след всяко споменаване на името на народен представител да се иска лично обяснение. Практиката показва, че дори след реплика-дуплика, спомене ли се името, отново се иска лично обяснение и се дава думата на споменатия поименно, без той да е засегнат понякога въобще от това, а цитирайки само неговата реплика. Заменяйки съюза „или” със

слагане на точката след думата „лично”, още повече дали е „лично” или „поименно”, това е едно също. Няма как да засегнеш някого лично, ако не го наименоваш. За да спрем тази практика, трябва да е засегнат във всички случаи от изказването, и то трябва да е различно от споменаване само на името в реплика

Съществува и такава възможност. Благодаря. По същество аз приемам аргументите на народния представител Захари Георгиев, но няма да подкрепя неговото предложение и в пленарна зала със следните аргументи: Изхождайки от опита си в предишния парламент – опит на опозиция, много често правото на лично обяснение беше единствената ни възможност да се защитим в парламентарен дебат във връзка и с ограниченото ни време, във връзка и с похватите, които тогава се използваха от мнозинството. Аз лично – и това беше позицията, която защитавах по време на заседанията на Временната парламентарна комисия за изработване на правилника – смятам, че правилата не трябва да се приемат в ущърб на опозицията. Защото ролите се сменят, но правилата трябва да остават едни и същи, особено тогава, когато това може да бъде тълкувано като отнемане право на опозицията. аз лично и тези, които споделят моите аргументи, макар че по същество безспорно Захари Георгиев е прав, няма да подкрепя това предложение, за да няма основания, включително ГЕРБ, да продължават да реват, че са мачкани, че по отношение на тях се прилага диктат. Правилата остават същите, каквито бяха и за нас. Нека играят по правилата и да покажат наистина, че това, което приказваха, че ще бъдат конструктивна опозиция, могат да го реализират. Иначе просто им даваме възможност да плачат излишно, да раздуват, да се жалват. Нека имат всички възможности, които имахме и ние, пък в крайна сметка хората ще преценяват кой как си върши работата като управляващи и като опозиция.

чудех се дали да взема дуплика, но не мога да се съглася с факта, че това нещо няма да бъде подкрепено от от колегата Манолова само за да не променяме правилата. Че ние променяме 90 на сто от правилника с уточняване и детайли, за да стане той по-съвършен. По никакъв начин това не се отнася само за опозицията. По никакъв начин! Правото за лично обяснение има всеки един народен представител, независимо кой е той. А злоупотребата с правото на лично обяснение се допуска, защото има недобро тълкувание на текста. И нито един аргумент не чух за това ми съображение „лично и поименно”. Лично и поименно е едно и също. След като е засегнат, независимо дали косвено или поименно, той ще може да си обясни позицията. Но да правим такива тавтологии не е резонно.

приемаме предложението на господин Георгиев, предлагам това да стане във варианта, в който изречението завършва до „лично” и се слага точка. Защото „лично и поименно” допуска тази злоупотреба с право, в която можеш да кажеш всичко спрямо човека, който е говорил току-що, неспоменавайки му името и той да не може да се защити, като например да се каже: „говорещият току-що”, „председателят на парламента”, „председателят на БСП”, „председателят на ГЕРБ”, „бившият финансов министър” или друга податка, която не назовава поименно лицето, за което става дума и формално така се злоупотребява с право на засягащия друг народен представител да получи отговор на своето изказване. Така че, ако настоявате, господин Георгиев, да бъде приет Вашият текст, нека да свършим до „засегнат лично”, което ще позволи едно по-широко тълкуване на нормата. Благодаря Ви. Не виждам заявка за реплика. За изказване – господин Имамов. Господин председател, уважаеми колеги! Аз си задавам въпроса, на част от този въпрос получих отговор преди малко, ако някой Ви засегне лично, не във всички случаи това е поименно. Но ако зададем обратния въпрос: ако някой Ви засегне поименно, във всички случаи ли е лично? Следователно, ако трябва да съкращаваме от текста, според мен е по-правилно да бъде „поименно”, което включва „лично”. „Лично” не включва „поименно”, но „поименно” включва „личното”. Те са в една такава субординация. Освен това, господин председател, аз ще го задам като въпрос, защото не съм сигурен дали на друго място има подобен текст, който спира верижното обяснение при тези лични обяснения, тоест дали трябва да има обяснение на обяснение?

няма ли да направи четвърто редакционно предложение? А А изказвания? Няма изказвания. Има едно предложение на господин Захари Георгиев. Той е склонен това предложение да бъде оттеглено. Има предложение, с което изречението завършва с „е засегнат лично”. Има предложение за финал на изречението „е засегнат поименно”.

господин Георгиев и предлагаме текстът да остане такъв, какъвто съществуваше. Защото „засегнат лично” отново ще предизвика разсъждение у водещия заседанието дали, даже като е споменат поименно или не, е засегнат; дали някой може да се чувства засегнат, без да е споменат. И влизаме в една друга въртележка и в едни други разсъждения, които пак ще бъдат оставяни на субективната преценка на този, който води заседанието. Нека е както е и да се придържаме към правилата, които съществуваха досега. ПРЕДСЕДАТЕЛ ХРИСТО БИСЕРОВ: Тогава предложението на господин Захари Георгиев очевидно остава. Впрочем то обединява всичко това, което казах, без да искам да бламирам становището на комисията. Колеги, ще пристъпим към гласуване на предложението на господин Захари Георгиев, който предлага ал. 1 да звучи по следния начин: „(1) Народният представител има право на лично обяснение до две минути, след като в изказване на пленарно заседание е засегнат лично и поименно.”

Тоест да са налице и двете обстоятелства, засягането да е пълно.

трябва да гласуваме текста така, както е по предложението на комисията, а комисията казва, че подкрепя текста на проекта за чл. 50, който става чл. 56. Моля, гласувайте.

да се счита „чл. 54” – препратката в чл. 51, защото сме допуснали грешка, цитирайки стария текст. Изказвания? Няма. Моля, гласувайте текста с редакционната поправка.

„Чл. 58. (1) Когато е постъпило процедурно предложение, думата се дава на един народен представител, който не е съгласен с него. Предложението се поставя веднага на гласуване, без да се обсъжда. (2) Упражняването на правото по ал. 1 не може да засяга правата на парламентарните групи по чл. 54, ал. 1.”

ако в предишния текст беше въпрос на прилагане на текста, то не мога да разбера в този текст, в който е очеваден нонсенсът в записа, защо комисията не го е възприела. Можеш ли, когато е постъпило предложение за прекратяване на заседанието, защото следва „или”, да подложиш първо на гласуване това за еди-какво си, или само предложение за отлагане на заседанието – да подложиш първо на гласуване предложението за прекратяване? Естествено е, че когато има и двете предложения, можеш да си направиш избор, по правилник – едното от тях! Не знам къде сте гледали, когато сте чели този текст! Ако бяхте ме поканили, щях да обясня по-подробно. Има ли реплики? Няма. Други изказвания има ли?

за 73, против 9, въздържали се 19. Това е резултат под кворума, така че не мога да го зачета за прието.

Благодаря Ви, господин председател. Уважаеми колеги народни представители, има абсолютна логика в предложението на колегата Захари Георгиев. Георгиев. Тъй като не е просто това, което предлага Мая Манолова, да има един резултат, а това, което предлага Захари Георгиев, да има друг резултат, има абсолютна логика в предложението на Захари Георгиев, Ви моля да го подкрепите. Господин председател, моля

чл. 103. Комисията подкрепя текста на проекта за чл. 96, който става чл. 104. Комисията подкрепя текста на проекта за чл. 97, който става чл. Няма изказвания. Режим на гласуване на двата текста. Моля, гласувайте по двата текста.

76 има предложение от народния представител Мая Манолова и група народни представители. Комисията подкрепя предложението. Комисията подкрепя по принцип текста на проекта и предлага следната редакция на чл. 76, който става чл. 82: „Чл. 82. (1) Председателят Гласуването е лично. Гласува се „за”, „против” и „въздържал се”. Гласуването се извършва явно. Народното събрание може да реши отделно гласуване да бъде тайно. (2) Явното гласуване се извършва чрез: 1. компютризирана система за гласуване; 2. вдигане на ръка; 3. ставане от място при поименно извикване по азбучен ред и отговаряне със „за”, „против” и „въздържал се”; 4. саморъчно подписване; 5. поименно изписване имената на народните представители и начина на тяхното гласуване чрез компютризираната система за гласуване. (3) При компютризираната система гласуването става чрез биометрични данни на всеки един народен представител или чрез система, задействана с биометрични данни на всеки един народен представител. (4) Тайното гласуване се извършва с бюлетини.”

Знаем проблема с гласуването с чужди карти. Той е мегапроблем в българския парламентарен живот. Този проблем съпътстваше българската парламентарна дейност в продължение на десетилетия – от самото начало, от Великото Народно събрание. Ние също считаме, че той трябва да бъде решен. Не могат депутатите да гласуват с чужди карти, това е порочна практика. На пръв поглед миналото Народно събрание реши този проблем, но за нас

е най-неуместният. Чувствах се крайно неприятно, когато в началото на миналото Народно събрание трябваше да давам пръстови отпечатъци, като последния престъпник. Успокоението е, че те вече са дадени – от тези, които сме били в миналото Народно събрание. Тук предстои новите колеги да ги дадат. (Реплики.) Не знам доколко им е било приятно и дали ли са всички пръстови отпечатъци, но

каква полицейска държава сме и като си спомня в съвсем близкото минало, в последните месеци как сме били подслушвани, можем да си направим извода къде са тези пръстови отпечатъци, в кой масив от данни,

Считам, че трябва да отпадне този подход при прекратяване на практиката за гласуване с чужди карти. Има и един друг аспект. Той е чисто морален и е свързан с разбиранията ми на православен християнин. Пръстовите отпечатъци, кодовете по стоките, чиповете, които се поставят на хора в някои страни, като мярка за неотклонение, са част от голямата православна тема за контрола над човека. Не може човекът да бъде контролиран, да бъде държан

говоря. Тук този принцип влиза в противоречие и с моята православна същност – основна моя характеристика. Категорично не сме съгласни да се запази този измамен подход, който в миналото Народно събрание беше отчетен като голям успех. Тогава не беше говорено в този смисъл

в известна степен споделяме Вашата тревога, но, така или иначе, вече биометрията е взета и от народните представители,

така че нека да не препятстваме работата на Четиридесет и второто Народно събрание, а междувременно, ако бъдат измислени и други начини за индентификация на народния представител, която да бъде по-приемлива, това може да бъде променено. Засега, след като не разполагаме с по-добър вариант и след като вече отпечатъците от всички са взети, нека да дадем възможност да се направят картите, за да работи нормално Народното събрание, без да предизвикваме различни че се правят някакви опити за шмекерии чрез гласуване с чужди карти.

Комисията подкрепя по принцип текста на проекта и предлага следната редакция на чл. 57, който става чл. 63: „Чл. 63. Предложение за гласуване по чл. 62, ал. 2, т. 3, 4 и 5 или за тайно гласуване може да бъде направено от една десета от всички народни представители или от една парламентарна група. Предложението се поставя на гласуване без разисквания. Изслушва се по един народен представител от парламентарна група, която не е съгласна с направеното предложение.”

„Чл. 64. (1) Преди гласуването председателят приканва народните представители да заемат местата си. Времето за гласуване по чл. 62, ал. 2, т. 1 е до 30 секунди, но не по-малко от 15 секунди.

Комисията подкрепя по принцип текста на проекта и предлага следната редакция на чл. 59, който става чл. 65: „Чл. 65. (1) Гласуването се извършва по следния ред: 1. предложения за отхвърляне; 2. предложения за отлагане на следващо заседание; 3. предложения за заместване; 4. предложения за редакционни поправки; 5. обсъждан текст, който може да съдържа и одобрени вече редакционни поправки; 6. предложения за допълнения; 7. основното предложение. (2) Когато има две или повече предложения от едно и също естество, те се гласуват по реда на постъпването им.”

МАНОЛОВА: Комисията подкрепя текста на проекта за чл. 60, който става чл. 66. Комисията подкрепя текста на проекта за чл. 61, който става чл. 67. Комисията подкрепя текста на проекта за чл. 62, който става чл. 68.

следната редакция на чл. 63, който става чл. 69: „Чл. 69. (1) За заседанията на Народното събрание се водят пълни стенографски протоколи, които се изготвят в деня на заседанието или най-късно на другия ден. Протоколът се подписва най-късно следващата седмица след изработването му от стенографите, от двамата дежурни секретари и от председателя. (2) Към стенографския протокол се прилагат мотивите и текстът на законопроектите, решенията и другите актове на Народното събрание и предложенията по тях и когато не са четени в заседание, както и разпечатката от гласуването чрез компютризираната система. (3) Стенограмите от пленарните заседания, когато те не са закрити, и разпечатка от гласуването чрез компютризираната система се публикуват в срок до 7 дни на интернет страницата на Народното събрание.” Няма изказвания. Моля, гласувайте

Комисията подкрепя по принцип текста на проекта и предлага следната редакция на чл. 65, който става чл. 71: „Чл. 71. (1) Поправки на фактически грешки в приетите от Народното събрание, но необнародвани в „Държавен вестник” актове, се извършват по писмено искане на докладчика на съответната комисия, след съгласуване с вносителя и се извършват по нареждане на председателя на Народното събрание или само по нареждане на председателя на Народното събрание. (2) Председателят на Народното събрание уведомява народните представители за поправките по ал. 1. за поправките по ал. 1. (3) Поправки на фактически грешки в обнародваните актове на Народното събрание се извършват с разпореждане на председателя на Народното събрание. (4) Председателят на Народното събрание обявява поправките по ал. 3 пред Народното събрание на първото заседание след установяването им. (5) Когато поправката по ал. 3 е в обнародван закон, председателят на Народното събрание уведомява и Президента на Републиката.” 65, който става чл.

Внасяне, обсъждане и приемане на законопроекти и други актове на Народното събрание”. Комисията подкрепя текста на проекта за наименованието на Глава седма, която става Глава осма. По чл. 66 комисията подкрепя по принцип текста на проекта и предлага следната редакция на чл. 66, който става чл. 72: „Чл. 72. (1) Законопроектите заедно с мотивите към тях се внасят до председателя на Народното събрание на хартиен носител и в електронен вид и незабавно се регистрират в публичен регистър „Законопроекти”. (2) В мотивите вносителят дава становище по очакваните последици, включително и финансови, от прилагането на законопроекта. (3) В мотивите на законопроектите, които са свързани с членството на Република България в Европейския съюз, се посочва конкретна част от правото на Европейския съюз, която налага съответното регулиране.”

Комисията подкрепя по принцип текста на проекта и предлага следната редакция на чл. 67, който става чл. 73: „Чл. 73. (1) Председателят на Народното събрание разпределя законопроектите между постоянните комисии в тридневен срок от постъпването им. им. (2) Председателят на Народното събрание определя водеща постоянна комисия за всеки законопроект. (3) Председателят на всяко първо пленарно заседание през съответната седмица уведомява народните представители за новопостъпилите законопроекти, за техните вносители и за разпределението им по комисии. (4) Възражения по разпределението на законопроектите могат да се правят от заинтересованите постоянни комисии пред председателя на Народното събрание в 7-дневен срок от уведомяването по ал. 3, който се произнася по тях в двудневен срок.”

Комисията подкрепя по принцип текста на проекта и предлага следната редакция на чл. 68, който става чл. 74: „Чл. 74.(1) Постоянните комисии обсъждат законопроектите не по-рано от 24 часа и не по-късно от три седмици от получаването им от членовете на съответната комисия. Те представят на председателя на Народното събрание и на председателя на водещата комисия мотивиран доклад в срокове, съобразени със законодателната програма и приетата едноседмична или двуседмична програма за работата на Народното събрание. (2) При обсъждането на законопроекта на първо гласуване водещата комисия, преди да го разгледа по същество, извършва оценка за съответствието му с изискванията на Закона за нормативните актове и указа за неговото прилагане и при наличие на несъответствия може да препоръча на вносителя да го приведе в съответствие в 7-дневен срок. Докладите по законопроектите се представят на Народното събрание от водещите комисии за първо гласуване не по-късно от два месеца от тяхното внасяне.”

Да, това е коректно. Моля, гласувайте текста в този му вид.

предложение на народния представител Мая Манолова и група народни представители. Комисията подкрепя по принцип предложението. Комисията подкрепя по принцип текста на проекта и предлага следната редакция на чл. 69, който става чл. 75: „Чл. 75. (1) Законопроектите заедно с мотивите към тях и докладът на водещата комисия, на която са били разпределени, се предоставят на народните представители не по-късно от 24 часа преди началото на заседанието, в което ще бъдат разгледани. Същият срок, ако Народното събрание не реши друго, се прилага и за разглеждане на законопроектите за второ гласуване. (2) По законопроекти, внесени от народни представители, председателят на водещата комисия може да изисква становище от Министерския съвет или от съответния ресорен министър. Министерският съвет или съответният ресорен министър дава становище в срок до две седмици от поискването му. (3) По законопроекти, регулиращи трудови и осигурителни отношения,

Граждани могат да представят писмени становища по законопроектите. (6) Становищата по ал. 2, 3, 4 и 5 се публикуват на сайта на водещата комисия на интернет страницата на Народното събрание и се раздават на членовете на комисията. (7) Липсата на становища по ал. 2, 3, 4 и 5 не спира обсъждането на законопроекта. (8) Докладът на водещата комисия за първо гласуване съдържа и оценка на очакваните последици от прилагането на бъдещия закон, включително и финансовите, както и резюме на постъпилите становища и обобщено становище на комисията.”

Комисията подкрепя текста на проекта за чл. 95, който става чл. 103. Комисията подкрепя текста на проекта за чл. 96, който става чл. 104. Комисията подкрепя текста на проекта за чл. 97, който става чл.

„Чл. 79. (1) Народните представители могат да правят писмени предложения за изменения и допълнения в приетия на първо гласуване законопроект или изработения нов законопроект съгласно чл. 77, ал. 2 в 7-дневен срок от приемането му, съответно от предоставянето му на народните представители. Предложенията се отправят чрез председателя на Народното събрание до председателя на водещата комисия. По изключение Народното събрание може да реши този срок да бъде удължен най-много с три седмици или намален, но не по-кратък от три дни. дни. (2) Проектът на доклад за второ гласуване се публикува на интернет страницата на Народното събрание в еднодневен срок след изтичане на срока по ал. 1. (3) По предложенията, внесени от народни представители, председателят на водещата комисия може да изисква становище от Министерския съвет или от съответния ресорен министър. (4) В 14-дневен срок от изтичането на срока по ал. 1 водещата комисия внася в Народното събрание мотивиран доклад, който съдържа: 1. направените в срока по ал. 1 писмени предложения на народни представители и становището на комисията по тях; 2. предложенията на комисията по обсъждания законопроект, когато тя когато тя приеме такива по повод предложение на някои от нейните членове, направено по време на заседанията. (5) Докладът по ал. 4 се публикува на сайта на водещата комисия на интернет страницата на Народното събрание.” събрание.” По чл. 74 има предложение от народния представител Мая Манолова и група народни представители. Комисията подкрепя по принцип предложението. Комисията подкрепя по принцип текста на проекта и предлага следната редакция на чл. 74, който става чл. 80: чл. 80: Чл. 80. (1) Народното събрание обсъжда и гласува законопроектите на второ гласуване глава по глава, раздел по раздел или текст по текст. Когато няма направени писмени предложения или възражения, текстовете не се четат в пленарната зала. В този случай текстовете се прилагат към стенографския протокол като част от него. (2) При второто гласуване се обсъждат само предложения на народни представители, постъпили по реда на чл. 79, както и предложения на водещата комисия, включени в доклада й. Допустими са и редакционни поправки. Предложенията, които противоречат на принципите и обхвата на приетия на първо гласуване законопроект, не се обсъждат и гласуват. (3) Народен представител може да обосновава направени предложения в рамките на 5 минути за всяко предложение. (4) Гласуването се извършва по реда на чл. 65. По време на гласуването не се допускат изказвания и нови предложения. Гласуват се само предложенията на народни представители, постъпили по реда на чл. 79, предложенията на водещата комисия, редакционните поправки, направени по време на обсъждането, както и предложения за отхвърляне или отлагане на текст.”

девета. Комисията подкрепя текста на проекта за чл. 82, който става чл. 89. По чл. 83 има предложение на народния представител Мая Манолова и група народни представители. Комисията подкрепя по принцип предложението. Комисията подкрепя по принцип текста на проекта и предлага следната редакция на чл. 83, който става чл. „Чл. 82. (1) Председателят съобщава на първото заседание на Народното събрание за постъпването на указ на президента на републиката по чл. 101 от Конституцията, с който приет от Народното събрание закон се връща за ново обсъждане. (2) В тридневен срок от постъпването председателят на Народното събрание възлага на водещата комисия да докладва пред народните представители указа на президента и мотивите към него. него. (3) Върнатият за ново обсъждане закон се включва в дневния ред на Народното събрание в 15-дневен срок от постъпването на указа. (4) Народното събрание приема повторно закона с мнозинство повече от половината от всички народни представители. (5) Ако върнатият закон не получи необходимото мнозинство и е оспорен по принцип, той подлежи на разглеждане по реда, предвиден за обсъждане и приемане на законопроекти. (6) Ако върнатият закон не получи необходимото мнозинство и са оспорени само отделни текстове, се прилага процедурата по чл. 80, като се гласуват само оспорените и свързаните с тях текстове.”

Комисията подкрепя по принцип текста на проекта и предлага следната редакция на чл. 78, който става чл. 84: „Чл. 84. (1) Проект за решение, декларация и обръщение могат да внасят народните представители и парламентарните групи. (2) Проектите за решения, декларации и обръщения се разпределят от председателя на Народното събрание между съответните постоянни комисии в тридневен срок от постъпването им, за което той уведомява народните представители по реда на чл. 73, ал. 3. (3) Постоянните комисии обсъждат проектите по ал. 1 не по-късно от 15 дни от разпределянето им и представят на председателя на Народното събрание становищата си по тях. по тях. (4) Решенията, декларациите и обръщенията се приемат на едно гласуване. (5) Проект за решение, декларация и обръщение може да бъде оттеглен от вносителя до поставянето му на гласуване на заседание на Народното събрание.” Комисията подкрепя текста на проекта за чл. 79, който става чл. 85.

прекратите гласуването.

чл. 86: „Чл. 86. (1) Докладите по чл. 84, т. 16 и 17 от Конституцията на Република България се разпределят от председателя на Народното събрание на съответната постоянна комисия в тридневен срок от постъпването им, за което той уведомява народните представители по реда на чл. 73, ал. 3. 3. (2) Постоянната комисия обсъжда доклада по ал. 1 не по-късно от 15 дни от разпределението му и представя на председателя на Народното събрание становището си, като предлага и проект за решение по доклада. Проектът за решение може да съдържа и препоръки към органа, чиято дейност се обсъжда. (3) Докладът по ал. 1 се включва в дневния ред на Народното събрание в едномесечен срок от постъпването му. (4) Докладът по ал. 1 се обсъжда, след като Народното събрание изслуша становището на комисията и изложението на вносителя в рамките

предложен от комисията. Предложенията се гласуват по реда на чл. 65. По доклада се приема решение.” Предложение от народния представител Мая Манолова и група народни представители. Комисията подкрепя предложението. Комисията предлага да се създаде нов чл. 87.

органи съгласно действащото законодателство, то приема процедурни правила за условията и реда за издигане на кандидатите, представянето и публичното оповестяване на документите и изслушването на кандидатите в съответната комисия, както и процедурата за избирането им от Народното събрание. Проектите на правилата се изработват и внасят в Народното събрание от компетентната за всеки избор постоянна комисия. Изслушванията в комисиите са публични.” Комисията предложение на народния представител Мая Манолова и група народни представители. Комисията подкрепя по принцип предложението. Комисията подкрепя по принцип текста на проекта и предлага следната редакция на чл. 83, който става чл. „Чл. 88. (1) Когато Конституционният съд е определил Народното събрание като заинтересована страна по конституционно дело за оспорване на закон или решение, председателят на Народното събрание уведомява незабавно водещата комисия. (2) Водещата комисия може да приеме становище до Конституционния съд в 14-дневен срок. В този случай в становището задължително се отразяват мотивите на Народното събрание за приемането на акта, оспорен пред Конституционния съд. (3) Председателят на Народното събрание подписва становището на Народното събрание и го изпраща на Конституционния съд. (4) Ако Конституционният съд със свое решение обяви отделен закон или част от него за противоконституционен, Народното събрание урежда възникналите правни последици в срок до два месеца от влизане в сила на решението.”

Член 98. Предложение на народния представител Мая Манолова и група народни представители. Комисията подкрепя предложението. Комисията подкрепя по принцип текста на проекта и предлага следната редакция на чл. 98, който става чл. чл. 90: „Чл. 90. (1) Въпросите се отправят чрез председателя на Народното събрание в писмена форма най-късно 48 часа преди началото на заседанието, на което министрите следва да отговорят. Въпросите трябва да бъдат точно и ясно формулирани, да не съдържат лични нападки и обидни квалификации и да бъдат подписани от народния представител. Когато народен представител задава въпрос, обобщен от срещи и искания на граждански организации и граждани, това може да бъде отбелязано в писмения въпрос. Отговорът може да бъде устен или писмен. Отговорът е писмен, когато народният представител е изразил изрично писмено желание за това или когато се поставя въпрос, засягащ лични права или интереси. Срокът за писмен отговор е 7 дни. Народен представител, задал въпрос с устен отговор, може писмено да поиска промяна на вида на отговора в писмен до 18,00 часа на деня, предшестващ парламентарния контрол. Срокът за писмения отговор е 7 дни от деня на искането на промяната и не може да се отлага от министъра. Постъпилите въпроси и отговорите към тях се внасят на хартиен носител и в електронен вид, незабавно се регистрират в публичен регистър

или министъра за постъпилите въпроси и за деня и часа на заседанието, на което той трябва да отговори. (3) Министър-председателят, заместник министър-председателят или министърът, до когото е отправен въпросът, може да поиска отлагане на отговора, но с не повече от 7 дни от срока, определен по ал. 1. (4) Когато народният представител, задал въпроса, отсъства от заседанието по уважителни причини, отговорът се отлага. Отсъствието по уважителни причини се удостоверява с писмо от народния представител до председателя на Народното събрание до 18,00 часа на деня, предшестващ парламентарния контрол. (5) Когато се получи писмен отговор на въпроса, председателят съобщава за това на следващото заседание за парламентарен контрол и връчва екземпляр от него на народния представител. Въпросите за писмен отговор, както и самите писмени отговори, се прилагат към стенографския протокол на пленарното заседание. (6) Народните представители могат писмено да оттеглят своите въпроси до 18,00 часа на деня, предшестващ парламентарния контрол. Председателят на Народното събрание уведомява съответния министър за това. (7) Когато парламентарните групи са се възползвали от правото си по чл. 50, ал. 6, времето за парламентарен контрол се удължава със същия размер.”

Уважаеми господин председател, уважаеми народни представители! Имам следното предложение, господин председател: да поканите Парламентарната група на ГЕРБ или поне онези представители, които в момента са част от акцията „Парламентарен папарак”. След като се наобядваха, изпиха кафето и добре си пообщуваха навън в коридорите, могат да заповядат в залата, тук, от място да ни снимат как гласуваме, за да не се притесняват за техническите средства, които използват, и по-добре да се вижда какво правят.

91. (1) Народният представител може да регистрира не повече от два въпроса за едно заседание за парламентарен контрол. (2) Времето за изложение на въпросите е до 2 минути. (3) Отговорът на министър-председателя, заместник министър-председателя или министъра е до 3 минути. Народният представител, задал въпроса, има право на реплика до 2 минути, а министър-председателят, заместник министър-председателят или министърът - на дуплика, също до 2 минути.” и предлага следната редакция на чл. 85, който става чл. 92: „Чл. 92. (1) Народните представители отправят питания до министър-председателя, заместник министър-председател или до министър. (2) Питанията трябва да се отнасят до основни страни от дейността на министър-председателя, заместник министър-председателя, отделните министри или на администрацията, за която те отговарят. (3) Към министър-председателя се отправят питания, които се отнасят до общата политика на правителството. (4) Народният представител може да регистрира не повече от две питания за едно заседание за парламентарен контрол.” ПРЕДСЕДАТЕЛ ХРИСТО БИСЕРОВ: Няма изказвания. Гласуваме двата текста, както бяха докладвани.

„Чл. 93. (1) На питанията се отговаря задължително в срок до 14 дни от регистрирането им. Отговорът може да бъде устен или писмен. Отговорът трябва да бъде писмен, когато народният представител, отправил питането, е изразил изрично желание за това. Народен представител, задал питане с устен отговор, може писмено да поиска промяна на вида на отговора в писмен до 18,00 часа на деня, предшестващ парламентарния контрол. Срокът за писмения отговор е 7 дни от деня на искането на промяната и не може да се отлага от министъра. Постъпилите питания и отговорите към тях се внасят на хартиен носител и в електронен вид, незабавно се регистрират в публичен регистър „Парламентарен контрол“ и се публикуват на интернет страницата на Народното събрание в Раздел „Парламентарен контрол“. (2) Министър-председателят, заместник министър-председателите или отделните министри могат да поискат продължаване на срока,

94. Член 88 – предложение на народният представител Мая Манолова и група народни представители. Комисията подкрепя предложението. Комисията подкрепя по принцип текста на проекта и предлага следната редакция на чл. 88, който става чл. 95: „Чл. 95. (1) Председателят обявява постъпилите питания в началото на всяко заседание за парламентарен контрол. (2) Председателят на Народното събрание уведомява своевременно министър-председателя, съответния заместник министър-председател

Отсъствието по уважителни причини се удостоверява с писмо от народния представител до председателя на Народното събрание до 18,00 часа на деня, предшестващ парламентарния контрол.” чл. 93, чл. 94 и чл. 95 по новата номерация.

„Чл. 96. Народните представители могат писмено да оттеглят питанията си до 18,00 часа на деня, предшестващ парламентарния контрол, за което председателят съобщава в началото на заседанието за парламентарен контрол и уведомява министър-председателя, съответния заместник министър-председател или министър.”

Член 92 – предложение на народния представител Мая Манолова и група народни представители. Комисията подкрепя предложението. Комисията подкрепя по принцип текста на проекта и предлага следната редакция на чл. 92, който става чл. 99: чл. 99: „Чл. 99. (1) По предложение на една пета от народните представители по питането стават разисквания и се приема решение. Предложенията за разисквания заедно с проект за решение след отговора по питането и регистрането им се представят на председателя по време на пленарното заседание до приключването му. му. (2) Разискванията се насрочват за следващото пленарно заседание, определено за парламентарен контрол. След насрочване на разискванията от председателя на Народното събрание народни представители не могат да оттеглят подписите си от предложението. Разискванията се провеждат в присъствието на съответния министър по реда, установен в глава седма, и продължават един час. Времето за обсъждане се разпределя между парламентарните групи в зависимост от тяхната численост, като за най-малката е 5 минути, а за народните представители, нечленуващи в парламентарна група, е общо до 5 минути. минути. (3) Проекти за решение могат да предлагат и народните представители. Когато има повече от един проект за решение, те се гласуват по реда на постъпването им. Гласуването се извършва по реда на чл. 65.” ПРЕДСЕДАТЕЛ Пристъпваме към гласуване на чл. 96 по редакция на комисията, чл. 97 и чл. 98 те са по вносител, и чл. 99 по редакция на комисията – това е по новата номерация. Моля, гласувайте.

– предложение на народния представител Мая Манолова и група народни представители. Комисията подкрепя предложението. Комисията подкрепя по принцип текста на проекта и предлага следната редакция на чл. 93, който става чл. 100: „Чл. 100. (1) Народното събрание изслушва въпросите, питанията и отговорите по тях последните три часа на заседанието всеки петък, освен ако реши друго. друго. (2) Първи отговаря министър-председателят, след него – заместник министър-председателите и министрите, като при отговорите на министрите се прилага ротационен принцип. (3) Въпросите и питанията към министър-председателя, заместник министър-председател или министър се задават по реда на тяхното постъпване. (4) За въпроси и питания на една и съща тема, отговорът на министър-председателя, заместник министър-председателя и министрите е общ, като се прилагат разпоредбите съответно на чл. 91 и чл. 97. чл. 97. (5) Министър-председателят, заместник министър-председател или министър, който не е отговорил в законния срок, е длъжен в 10-дневен срок да се яви лично пред Народното събрание и да даде обяснение за неизпълнение на своето задължение. (6) Министър-председателят, съответният заместник министър-председател или министър отговарят лично.” Член 94 – предложение на народният представител Мая Манолова и група народни представители. Комисията подкрепя предложението. Комисията подкрепя по принцип текста на проекта и предлага следната редакция на чл. 93, който става чл. 101: „Чл. 101. (1) Народен представител не може да зададе въпрос или питане, на който вече е отговорено. (2) В случаите, когато въпросите и питанията не съответстват на изискванията на този правилник или не са зададени към член на Министерския съвет, в чийто ресор на управление е предметът на въпроса или питането, председателят уведомява народния представител да отстрани в тридневен срок несъответствията. В същия срок уведоменият народен представител има право да оспори писмено допустимостта на въпроса или питането. След допитване до Председателския съвет по оспорваната допустимост, председателят взема окончателно решение, за което народният представител се уведомява.

Предложение на народния представител Мая Манолова и група народни представители – създава се чл. 94а. Комисията подкрепя предложението. Предложение на народните представители Христо Бисеров, Камен Костадинов и Хамид Хамид. Комисията подкрепя по принцип предложението. Комисията предлага да се създаде нов чл. 102:

и отговарят на актуални устни въпроси, които се отнасят до общата политика на правителството, отправени от народни представители на самото заседание. Отправените въпроси не могат да съдържат искания за предоставяне на точни данни и статистика. (2) Право Право на по два актуални устни въпроса има всяка една парламентарна група, а народни представители, нечленуващи в парламентарна група, имат право общо на два въпроса. (3) Министър-председателят и заместник министър-председателите, към които е отправен въпрос, отговарят веднага след задаването му. В случай на отсъствие по уважителни причини министър-председателят и заместник министър-председателите, съгласувано председателя на Народното събрание, определят заседанието, на което ще отговарят на актуални устни въпроси. (4) Редът за задаване на актуални устни въпроси по ал. 1 се определя съобразно числеността на парламентарните групи по низходящ ред, като последен в реда е народен представител, нечленуващ в парламентарна група. Задаването на вторите въпроси е по същия ред след изчерпване на процедурата по зададените първи въпроси. (5) За процедурата по актуалните устни въпроси се прилагат разпоредбите на чл. 91, ал. 2 и 3. 2 и 3. (6) Парламентарните групи не могат да се възползват от правото си по чл. 50, ал. 6 във времето за отговори на актуалните устни въпроси.” Ако мога да направя една редакция, уважаеми господин председател.

В случай на отсъствие по уважителни причини на министър-председателя и заместник министър-председателите председателят на Народното събрание, съгласувано с тях, определя заседанието, на което ще отговарят на актуални устни въпроси.”

В чл. 102, уважаеми господин председател и колеги, ал. 1, последното изречение: „Отправените въпроси не могат да съдържат искания за предоставяне на точни данни и статистика”. Според мен изискването не е коректно. Първо, статистиката също е данни. Второ, условието да не се предоставят точни данни означава, че могат да се предоставят неточни данни. Предлагам това изречение да завършва по следния начин: „Отправените въпроси не могат да съдържат искания за предоставяне на подробни числови данни”. Благодаря

да се счита за отразено и в текста на чл. 26, защото е аналогично за министрите. Не може да бъде различно. Сега гласуваме целия текст. Гласували

98, който става чл.

и група народни представители. Комисията подкрепя предложението. Комисията подкрепя по принцип текста на проекта и предлага следната редакция на чл. 56, който става чл. „Чл. 106. При отхвърляне на предложение за недоверие на Министерския съвет ново предложение за недоверие на същото основание не може да бъде направено в следващите 6 месеца.” ПРЕДСЕДАТЕЛ ХРИСТО

Съобщения за Парламентарния контрол за 7 юни 2013 г., петък: 1. Министър-председателят на Република Българи Пламен Орешарски ще отговори на въпрос от народния представител Венцислав Лаков. Министърът на отбраната Ангел Найденов ще отговори на въпрос от народния представител Венцислав Лаков. 3. Министърът на труда и социалната политика Хасан Адемов ще отговори на два въпроса от народния представител Мая Манолова. 4. Министърът на транспорта, информационните технологии и съобщенията Данаил Папазов ще отговори на въпрос от народния представител Борис Цветков.

министърът на здравеопазването Таня Андреева – на три въпроса от народните представители Джема Грозданова и Десислава Атанасова – два въпроса. Следващото заседание ще бъде утре от 9,00 ч., като първа точка е Законопроект за изменение и допълнение на